**Jarnjak, Ivan (HDZ)** Prelazimo na 11. točku dnevnog reda - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske, o ulozi Vlade Republike Hrvatske u upravljanju i kontroli poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske Predlagatelj: 20 zastupnika Kluba zastupnika SDP-a. Zastupnici Hrvatskoga sabora podnijeli su ovu interpelaciju temeljem članka 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog akta primili ste poštom. Žele li se predstavnici predlagatelja očitovati? Želi li predstavnik predlagatelja reći par riječi? Uvaženi zastupnik Gordan Maras. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a je uputio interpelaciju radu Vlade Republike Hrvatske, o ulozi Vlade Republike Hrvatske u upravljanju i kontroli poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske kao drugu danas na dnevnom redu i nadam se da će ona izazvati malo više pozornosti sa vladajuće strane jer se ovdje radi o još jednom gorućem problemu koji se u Hrvatskoj manifestira, pogotovo proteklih nekoliko godina. Prije svega, zbog čega smo uputili ovu interpelaciju? Jer smatramo da se sa poduzećima u kojima Republika Hrvatska ima ili vlasništvo ili većinski udio ne upravlja na odgovarajući način. To je imovina građana Republike Hrvatske, imovina Republike Hrvatske koje moraju pružati usluge. Neke od njih će se ići naravno privatizirati, ali oni moraju pružati usluge građanima po povoljnim povoljnim cijenama, kvalitetne usluge i na kraju krajeva imati efikasno poslovanje i ne biti na teret građana Hrvatske preko proračuna Republike Hrvatske. Ono što smo u interpelaciji ocijenili je da nismo zadovoljni sa poslovanjem poduzeća. Podaci koji su ovdje bili izanalizirani, radi se o 2007. i 2008. godini. Podaci u 2007. godini govore da su ta poduzeća, odnosno odabrana javna poduzeća, njih 22 ostvarila dobit od 1,6 milijardi kuna. Ali naravno da se mora uzeti u obzir da su ista ta poduzeća dobila i 2,9 milijardi kuna dotacija iz državnog proračuna, konkretno HŽ i neka druga. Znači, ona su koštala hrvatske građane milijardu i 300 milijuna kuna. Da li je to opravdano, da li se u tim poduzećima efikasno poslovalo? Mi mislimo da ne. Naredne godine rezultat je bio još lošiji. Ovaj put su analizirane 21 tvrtka zbog toga što je INA INA ispala iz tog društva jer je država i vlasništvo i utjecaj države pao ispod 50%. Ali tih 21 tvrtku je poslovalo sa otprilike 387 milijuna kuna dobiti, što je 1,3 milijarde manje nego protekle godine, s time da je INA te godine imala gubitak od skoro milijardu kuna. Znači, kada bi bila INA pribrojana u tu priču, a moramo reći da je u INA-u cijelu 2008., znači pola 2008. godine Hrvatska imala većinski utjecaj i da je imala i u prvoj polovici godine predsjednica nadzornog odbora, što je bio Damir Polančec, a u drugoj polovici godine, odnosno pardon Ivan Šuker, a u drugoj polovici godine je bio Damir Polančec. Znači, imala je Hrvatska utjecaj. To bi značilo da je te godine tih istih 22 poduzeća ostvarilo gubitak otprilike 600 milijuna kuna, uz naravno opet dotacija od 2 i nešto milijarde kuna. Znači, ovaj put su ta poduzeća koštala hrvatski proračun i hrvatske građane otprilike 3 milijarde kuna. A da li je to objektivno i da li zbilja je HŽ od namještenih poslova, natječaja, tragedije, neefikasnog upravljanja, dolaska na mjesto putem preporuke bez ikakvih kvalifikacija, menadžerskih plaća, 400 menadžerskih plaća u takvoj jednoj tvrtki koja se dotira iz državnog proračuna itd. Druge tvrtke su također obilježile, ja bih rekao, mnoge korupcijske afere, nepravilnosti, nezakonitosti. Tu bi naveo HEP koji je uz to što smo u prijašnjoj raspravi spomenuli jedan od glavnih generatora nelikvidnosti u Hrvatskoj, ali čija se smjena uprave upravo desila zbog mnogih nezakonitih radnji, ali je nadzorni koji je bio prije toga predsjednik nadzornog odbora postavljen za predsjednika uprave. Znači, onaj tko je trebao nadzirati taj rad i tko je trebao kontrolirati i izbjegavati nezakonitosti u tvrtki postao je novi predsjednik uprave. Usput budi rečeno, nikada pretjeranog iskustva u energetici nije imao i to je jedan pokazatelj kako i na koji način se upravlja hrvatskim tvrtkama. HEP, jedno od najvažnijih jedno od najvažnijih hrvatskih poduzeća je dano u ruke vjerojatno političkom preporukom, jer je čovjek istaknuti dužnosnik HDZ-a, a nikada u energetici nije radio. Predsjednik uprave HEP-a. S druge strane, niti je imao neki posebni posebni staž kao menadžer neke druge velike korporacije tvrtke ili nešto slično. S druge strane čujemo deklarativnu podršku premijerke i Vlade Republike Hrvatske u tome da se treba maknuti političare iz nadzornih odbora, da političari i politika nemaju šta raditi u javnim poduzećima i ta poruka se dešava, toliko o dosljednosti, jedan dan prije nego što je na sjednici Vlade za nadzornike, odnosno članove nadzornih odbora u INA-i premijerka predložila ministra Šukera, ministra Ivića i ministra Pankretića. Znači, jedan dan ranije je premijerka rekla da mi ćemo maknuti političare van iz nadzornih odbora i nakon toga u INA-u tri člana Vlade predložila na Vladi i postavila. Neću sad spominjati i recentni slučaj gdje se u nadzorni odbor FINA-e stavila još jedna dužnosnica kabineta premijerke, šta opet govori o tome da nema ozbiljne volje da se bilo šta napravi. Još jedan razlog zbog čega mislimo da jednostavno nema volje da se bilo šta tu napravi je i Prijedlog izmjene Zakona o državnim dužnosnicima gdje se nije stavila procedura u dva čitanja nego se jednostavno čeka sa procedurom, odnosno da se objedini jedno čitanje nego se čeka sa drugim čitanjem. I na kraju krajeva nadzorni odbori će se birati tko zna kada na javnim natječajima i političari će najvjerojatnije, pa čak do sljedećih izbora biti u nadzornim odborima postavljeni i tamo će nadzirati te tvrtke. Kako oni nadziru dovoljno govori danas i izvještaj Državne revizije. Vidjeli smo devet analiza bezuvjetno mišljenje, nego su sve dobile uvjetno mišljenje. I ovdje što mene zanima, tamo su pobrojani ljudi i članovi nadzornih odbora da li su oni na temelju toga izvješća, jer su ga morali dobiti bilo šta učinili u ovih godinu i pol dana. Ja sam poprilično siguran da nisu. I zbog svega toga šta smo naveli u našoj interpelaciji predlažemo sljedeće zaključke. Prvi zaključak je da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da u roku od 60 dana napravi sveobuhvatnu analizu poslovanja poduzeća obuhvaćenih ovom interpelacijom, te da izvješće dostavi na raspravu u Hrvatskom saboru. S druge strane, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da od skupština poduzeća obuhvaćenih ovom interpelacijom dobije planove poslovanja tih poduzeća za naredne tri godine i da na osnovu tih planova godišnje prati ostvarenje, te o tome sastavi izvješće i dostavi ga ponovo Hrvatskom saboru. U narednih 90 dana Vlada Republike Hrvatske bi trebala napraviti analizu rada nadzornih odbora javnih poduzeća, te izvršiti promjene gdje nadzorni odbori nisu kvalitetno obavljali svoj posao. Ne tražimo nužno da budu javni natječaji, jer smatramo da država mora imati odgovornosti i ovako i onako da postavlja najbolje ljude u ta tijela kako bi mogli čuvati i štititi državnu imovinu. Također tražimo da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da u nadzorne odbore najkasnije u roku godine dana raspišu, da nadzorni odbori raspišu javne natječaje za uprave jer to je ono što smatramo da je nužno i pokušava se po našem mišljenju skrenuti pozornost na nadzorne odbore, uprave će se i dalje imenovati na način na koji se imenovalo do sada. Rekao sam kakav je slučaj bio u HEP-u, ali i u svim drugim tvrtkama u vlasništvu Republike Hrvatske. Croatia osiguranje je tu jedan od isto primjera kako se tu imenuje stranački čovjek, pa ga se onda makne, jer se posvadi unutar svoje stranke itd. Mislimo da s tom praksom treba prestati i da se trebaju raspisivati javni natječaji. Ono što također smatramo i tražimo da se da se napravi, svjesni smo činjenice da javna poduzeća ostvaruju velike promete ali nisu obvezna i podložna državnoj reviziji svake godine. Tražimo da se za sva poduzeća koja imaju promet veći od 50 milijuna kuna da se revizija obavezno vrši svake godine i da se ta posebna revizija upućuje Hrvatskom saboru jer imamo nelogičnu situaciju, a to je da se kontroliraju svake godine općine od prometa milijun kuna, a poduzeća koja ostvaruju milijarde kuna prometa ne podliježu nikakvom nadzoru niti nikakvoj kontroli. Podliježu, istina je, možete se javiti za ispravak netočnog navoda ali to je istina. Imaju poduzeća nadzor nadzornika, ali vidjeli smo kako rade. Revizija ulazi po programu i planu koji može biti da u pet godina u neko poduzeće koje ostvaruje 3 milijarde kuna prometa neće ući. Ja smatram i mi smatramo da ono mora biti kontrolirano svake godine. I sigurno bi bilo manje malverzacija i manje problema u tim tvrtkama. Možda bi i manje ljudi bilo u Remetincu danas da se adekvatnije kontroliralo te tvrtke. Među njima i Podravku i ove sve koje se sada spominju. Na kraju, zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da za svako poduzeće u većinskom državnom vlasništvu ili vlasništvu fondova RH donese kriterije na temelju kojih će se određivati plaće pojedinom državnom poduzeću vodeći računa o konkurentnosti poduzeća na tržištu, poslovnim rezultatima, te racionalizaciji poslovanja. Apsolutno smatramo da u Hrvatskim željeznicama uz ovakve dotacije ne smije biti 400 menadžerskih ugovora, da imamo u Holdingu toliko poduzeća, toliko menadžera da su rezultati toliko loši. Ali isto tako smatramo ukoliko se poduzeće bira na javnom natječaju, ukoliko osoba koja preuzima poduzeće ima rezultat, program, reference i sve ono što treba biti za menadžera jedne tvrtke koja upravlja sa milijardama kuna svake godine on mora biti adekvatno To ne znači da mora imati plaću 12 ili 13 hiljada kuna, ako će on napraviti korist da umjesto da država gubi 3 milijarde kuna godišnje, da napravi da dobiva 3 milijarde kuna godišnje taj sustav među tih 22 javna javna poduzeća normalno da menadžeri moraju biti adekvatno nagrađeni. Ali onda se moramo pozdraviti sa stranačkim kadroviranjem i to treba napraviti jer ne smije jedna stranka dobiti u leno Croatia osiguranje, druga Hrvatske šume, Hrvatske vode i na taj način upravljati s imovinom. I normalno da je onda problem oko toga kakvi su rezultati. Kada bi hrvatski građani i hrvatska javnost vidjela da te tvrtke posluju dobro, da ostvaruju rezultat, da imaju kvalitetnu uslugu sigurno ne bi bilo problema da netko bude plaćen na razini onoga što se plaća i na tržištu. I na kraju zadužujemo ispred Sabora i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske da redovito provjerava sve indicije koje bi mogle upućivati na nezakonitosti u radu javnih poduzeća. Smatramo da je mnogo stvari do sada ja bih rekao spremljeno u ladicu. Slučajevi se nisu otvarali jako dugo. Primjer Brodosplita koji na žalost izgleda putuje prema zastari, zbog toga što nije bilo volje da se istraži uz uz inicijativu čak i Interpola i međunarodnih, policija drugih zemalja. Na kraju nije bilo volje da se istraži stvar do kraja i da se stvar istjera na čistac. Ono što mi tražimo da Ministarstvo unutarnjih poslova redovito radi svoj posao i šalje izvještaj kako bi vidjeli da se to zbilja i ostvaruje. Znači, čitav niz zaključaka koje smatramo da se moraju donijeti, jer situacija u javnim poduzećima je po našem stajalištu katastrofalna. Poduzeća posluju loše, poduzeća imaju previše zaposlenih, fiktivno zaposlenih. Napunili su urede ljudima koji su došli kojekakvim vezama. U mnogo slučajeva postoji da ljudi ni ne dolaze na posao, a primaju plaću, stranački postavljeni tako da opravdano hrvatski građani se pitaju zbog čega bi recimo plaćali veću cijenu toplinske energije, struje i drugih stvari kada HEP ne posluje racionalno i mogao bi poslovati racionalnije i na taj način pružiti jeftiniju uslugu hrvatskim građanima. Ta situacija je u svim poduzećima, odnosno u velikoj većini poduzeća HŽ, Hrvatske ceste da ne spominjem sada poimence. Zbog toga tražimo da Hrvatski sabor usvoji ove zaključke kako bi se stanje u tim poduzećima popravilo. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa potpredsjedniče. Pa evo ispravio bih kolegu Marasa koji slovi u SDP-u kao ekonomski analitičar. Pa kolega ispravio bih vas da niste točno rekli za revizorska izvješća. Svako srednje poduzeće, a pogotovo veliko obvezno je iskazivati revizorska izvješća, a isto tako, zašto bi državna morala biti. Pa u srednjim i velikim poduzećima revizorske tvrtke su zadužene da svake godine naprave reviziju, dozvolite i da to isto izvješće se pošalje i i komercijalnim ovim bankama. Prema tome, ne vidim razloga kakvo bi dodatno revizorsko izvješće po vama trebalo, ako je ovo već zakonskim putem riješeno. I dakle, svako srednje i veliko poduzeće svake godine su obvezni raditi revizorsko izvješće. Molim vas nemojte stalno obmanjivati javnost, a istovremeno se prikazujete kao ekonomski analitičar, a ne znate najosnovniju stvar. Molim vas! Povreda Poslovnika, morate reći šta.

Pa znate da nije i nemojte to stalno koristiti. Vi ste inače poznati kao čovjek koji stalno koristi tu institut krivo povrede Poslovnika. Nemojte to raditi. Molim vas prestanite to raditi. Možda je vama u klubu smiješno to, ali bilo bi dobro da ga to upozorite vi iz kluba. Ajmo, Vlada se očitovala u svezi ove interpelacije. Želi li netko nešto reći u ime Vlade? Ne. Otvaram raspravu. Ja ću reći da li ima potrebe ili nema, odnosno predstavnik Vlade. Nemojte biti. Nemojte dobacivati. Dobro je da je dobra atmosfera, ali ajmo ozbiljno raditi. Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom. Ovaj ispravak netočnog navoda kolege Lucića je čitava priča oko teme da li treba revizija, ne treba, kad treba, tko je zadužen, tko nije zadužen, potvrđuje jednu našu praksu a to je zadovoljimo formu, a prava istina se otkrije u Remetincu. Naime, i ova interpelacija koju su podnijele kolege zastupnici iz kluba SDP-a o ulozi Vlade Republike Hrvatske o upravljanju i kontroli poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske traži po meni vrlo razumne zaključke iz cijelog niza, da ih sad ne nabrajam poznati su nam svima, i ne vidim razloga zašto i zbog čega, zašto i zbog čega Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da odbije interpelaciju, drugim o ulozi Vlade Republike Hrvatske u upravljanju i kontroli poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. A vidjeli zaključke Sabora koji su u ovom trenutku i ovom prilikom inicirani od strane kolega iz kluba SDP-a i to interpelacijom, jer druge mogućnosti nije bilo da se o toj temi progovori. zaključke koji daju mogućnost da sustav poslovanja, sustav gospodarenja javnim dobrom, jer javna poduzeća gospodare javnim dobrom, javna poduzeća su i formirana zato da pružaju javnu uslugu građanima Republike Hrvatske, da mi za taj sustav za koji nota bene zahvaljujući predstavnicima medija i mi u Hrvatskom saboru i građani Republike Hrvatske dobe prvu informaciju. Želim vjerovati jednostavno da je i Vlada u istoj poziciji kao i mi zastupnici u Hrvatskom saboru da putem medija saznamo o nečemu. Jednostavno želim vjerovati da se istina zna, ali se prešućuje, prikriva, pa kad ju mediji otkriju onda cijeli sustav se pokrene, sustav kontrole i svi ostali dani postotak. Jednostavno Vlada odbija mogućnost da napravi sveobuhvatnu analizu poslovanja poduzeća, javnih poduzeća, a to je obveza Vlade, i oni to imaju. Vlada to ima. Jer Vlada svake godine jedanput godišnje i raspravlja o poslovanju javnih poduzeća i to u pravilu na zatvorenoj sjednici. Znači nešto što ima ne želi podijeliti sa nama u Hrvatskom saboru. Vlada odbija da se, da ona zaduži skupštine, poduzeća obuhvaćena ovom interpelacijom, da od tih skupština, od tih nadzornih odbora Vlada, a preko Vlade i mi u Hrvatskom saboru dobijemo informacije, jer prije svega Vlada je tu informacije prije svega za Vladu, za nas u Hrvatskom saboru kao informacija, temelj za raspravu, mogućnost da kao predstavnici javnosti, a u ovom trenutku jedino smo mi predstavnik javnosti, jer pored predsjednika države jedino zastupnici u Hrvatskom saboru se biraju direktno od strane građana, da na taj način i Vlada Republike Hrvatske izvijesti hrvatsku javnost koji su to ciljevi u planu poslovanja pojedinog javnog poduzeća. Tu mogućnost Vlada odbija. Vlada odbija mogućnost da napravi analizu rada nadzornih odbora. Ne vidim razloga zašto. Jednostavno ne vidim suvisli, razuman i logičan razlog zašto Vlada odbija mogućnost da napravi analizu, ustvari ona ne odbija tu mogućnost, znači to želim vjerovati i napraviti, ali odbija mogućnost da izvijesti Hrvatski sabor o tome, ona tu mogućnost odbija. Vjerojatno ima razloga. Da li će Vlada raspisati javni natječaj za članove uprava, ne Vlada nego nadzorni odbori, a nadzorni odbor imenuje Vlada. Da li će ti nadzorni odbori javnim poduzećima raspisati natječaje za članove uprava u javnim poduzećima, to isto nećemo znati, jer tu mogućnost Vlada odbija. Kolegice i kolege, kad govorimo o javnim poduzećima mi govorimo o 76, i preko 76, 70 tisuća zaposlenih. Ja imam podatak 76 koji se odnosi na 2007. Da li se nešto desilo u međuvremenu teško mije reći, ali ajmo reći preko 70 tisuća zaposlenih. Ali bez obzira koliko, to je ogroman broj. Javna poduzeća, o javnim poduzećima koja imaju sa svojim ukupnim prihodom skoro 9% učešća u ukupnim prihodima svih gospodarskih subjekata u ovoj državi, mi govorimo o javnim poduzećima koja na godišnjem nivou iz državnog proračuna, znači novaca poreznih obveznika dobiva preko 2,5% ukupnog državnog proračuna. Mi govorimo o javnim poduzećima koja, u kojima učešće plaća, u njihovim ukupnim troškovima je negdje oko 16 i pol posto na bazi vrijednosti iz 2007. godine, koliko je to danas teško mi je reći, ali tu analizu mi u klubu Hrvatske narodne stranke imamo. Mi govorimo o javnim poduzećima u kojima prema podacima iz 2007. godine učešće u bolovanju 23% ukupnog fonda sati ili bolje rečeno negdje oko 17 tisuća zaposlenih u javnim poduzećima je tokom čitave godine na bolovanju, ne radi, prima naknadu za razliku od realnog sektora gdje je učešće u bolovanju na nivou 12%. U javnim poduzećima 24%, u realnom sektoru je to na nivou 12%. Mi u klubu HNS-a smo uputili Hrvatskom saboru, točno prije godinu dana, evo malo više je prošlo, par dana, 17.02. jedan zaključak zaključak s kojim bi se obvezala Vlada RH da onu informaciju o poslovanju javnih poduzeća o kojoj raspravlja u pravilu, ponavljam, na zatvorenoj sjednici, da je proslijedi u Hrvatski sabor i da mi u Hrvatskom saboru imali prilike progovoriti, čuti, prije svega čuti tu informaciju i dati svoj stav i svoje mišljenje o uspješnosti poslovanja javnih poduzeća koji su u funkciji zadovoljenja javne funkcije. Vlada je odbila i taj stav. stav. 01.04. prošle godine se provela i rasprava u Hrvatskom saboru o tom zaključku i normalno u skladu sa stavom Vlade da ne informira Hrvatski sabor i zastupnike u Hrvatskom saboru o poslovanju javnih poduzeća i zastupnici većine su podržali taj zaključak kojega je Vlada, ustvari podržali odbijanje Vlade u prihvaćanju takvog zaključka i normalno takav zaključak nije prošao i Hrvatski sabor nije imao priliku raspravljati o jednoj temi koja se zove poslovanje javnih poduzeća. Također želim podsjetiti, a to smo i prilikom rasprave o tom zaključku, mi u klubu HNS-a vrlo jasno rekli. A to je da u teoriji u teoriji element javnosti u poslovanju javnih poduzeća sadržan je u 3 točke. Prva je, da najvažnije poslovne odluke donosi država kao vlasnik. Vlada RH preko nadzornih odbora koje Vlada RH imenuje. Dobit, odnosno gubici, to je drugi element. Dobit, odnosno gubici poslovanja putem državnog proračuna pripadaju cijeloj zajednici. Ako javna poduzeća ostvaruju dobit preko državnog proračuna to je prihod svih građana ove države. Ako stvaraju gubitak to je gubitak svih građana ove države i taj element javnosti nismo spremni podijeliti ovdje u Hrvatskoj sabornici, nismo. I ovim odbijanjem Vlade na ovaj prijedlog zaključka formiranih interpelacijom kolege iz Kluba zastupnika SDP-a. I treće vrlo važno, javno poduzeće je odgovorno za svoje poslovanje cijelom društvu, odnosno Parlamentu kao krajnjem čuvaru javnog interesa. Međutim Parlament, i evo tom prilikom kad se raspravljalo o toj temi, ponavljam to je bilo 01.04.2009. godine, o prijedlogu zaključka kluba HNS-a, nije dobio tu mogućnost, mogućnost da raspravlja, dobije informaciju, pa čak ne trebamo ni raspravljati, ali bar da dobijemo jednu kvalitetnu informaciju. Ne da informacije iščitavamo iz dnevnog tiska, iz medija elektroničkih bilo kojih nego da dobijemo informaciju ovdje u Hrvatskom saboru. Onu informaciju o kojoj Vlada Republike Hrvatske raspravlja, ponavljam u pravilu na zatvorenoj sjednici. I zato smatram da je odbijanje inicijative, ja razumijem da zbog politikantstva, međusobnog jačanja mišića, stranačkog jačanja mišića, iz pragmatičnih razloga, politički pragmatičkih razloga ne postoji spremnost da se raspravlja o nečemu. Ali kad govorimo o javnom poduzeću i na prethodnoj točki složili smo se svi zajedno o nekoliko vrlo jasnih i bitnih elemenata. I prethodna točka je direktno vezana i sa ovom točkom. Jednostavno ne vidim razumnu odluku zašto i zbog čega se ne omogućuje Hrvatskom saboru da dobije informaciju i dobije vrlo konkretne i da se Vlada Republike zaduži javna poduzeća da preko Vlade, zaboravit ću onaj treći element javnosti, preko Hrvatskog sabora informira i hrvatsku javnost, javna poduzeća informiraju hrvatsku javnost o svojim namjerama, svojoj odgovornosti jer oni gospodare sa nacionalnim blagom, našom zajedničkom imovinom i što je vrlo važno za naglasiti efikasno poslovanje pojedinih javnih poduzeća u značajnoj mjeri definiraju i suverenitet naše države. U značajnoj mjeri definiraju suverenitet naše države, onaj stvarni, ne formalni nego stvarni. I zato smatram da ako već samo zato jer je oporba interpelacijom predložila određene zaključke i po toj osnovi se ti zaključci ne mogu prihvatiti očekujem, a koje zaključke mi u klubu HNS-a podržavamo, očekujemo u vremenu pred nama da će Vlada ipak doći u ovaj Sabor sa informacijom o poslovanju javnih poduzeća. Nije uopće bitno na koji i na kakav način, ali samo nek bude na način da dobijemo informaciju pravovremenu prije prije nego ta informacija dođe iz Remetinca. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Evo gospodine potpredsjedniče moram ispraviti netočan navod da prava istina kod nas isključivo dolazi iz Remetinca što nije točno. Mi smo u Saboru u nekoliko navrata u istražnim povjerenstvima otkrili što je prava istina. Iako je meni iz neshvatljivih razloga prije jedno 3,4 godine Povjerenstvo o jednom bivšem ministru otkrilo pravu istinu. pravu istinu. A iz meni opet neshvatljivih razloga nije završio u Remetincu što je možda i dobro za HNS jer bi bio obezglavljen inače. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupnik Koračević, povreda Poslovnika. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora jednostavno ispravljam ustvari, kolega Markovinović je povrijedio članak 209. i 210. i svi oni članci koji su vezani za čitavu tu priču. I vi osobno i svi ostali i u fonogramu se može provjeriti da li sam izrekao to što je kolega Markovinović ispravljao, a vezano na Čačićevom vezom sa HNS.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

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Jesu li naša državna poduzeća u vlasništvu potpuno države ili u njezinom većinskom ili djelomičnom vlasništvu društva NN, društva neograničene neodgovornosti? Ili su društva ono što trebaju biti zašto su i osnovana i za čije posljedice odnosno za čije poslovanje ne odgovaraju oni ni onih koji je vode nego svi građani ove zemlje. I zbog toga klub SDP-a smatra da je potrebno otvoriti raspravu i donijeti određene zaključke koji se ovdje u interpelaciji i navode u vezi poslovanja i u vezi nadzora toga poslovanja društava, poduzeća u vlasništvu države ili u većinskom vlasništvu države. Zbog čega smatramo da je to potrebno učiniti i zbog čega smo stvarno začuđeni zašto Vlada na čelu s gospođom Kosor premijerkom to odbija. Koliko puta je ovdje slušamo ali to je vjerojatno samo rezervirano za aktualno prije podne, nemojte kritizirati, predložite nešto, dajte pomognite. Kao odgovorna oporba i predlažemo, kritiziramo, oštri smo to ćemo i dalje nastaviti raditi ali i predlažemo koga bi ovo smetalo i kome je u interesu da se ne otvore ustvari računi? Ili mi smatramo da trebamo jednostavno biti kasica prasica i plaćati za sve tamo te marifetluke koji se sada povlače i razvlače po našim sudovima. Dakle, smatramo prije svega zbog naravi posla kojim se bave kojima je primarna zadaća tih tvrtki. S obzirom na djelatnost koju obavljaju prije svega na energetiku, na infrastrukturu. Prema tome, oni moraju ne samo da mogu jednostavno te tvrtke i moraju biti pokretači razvoja prije svega i zbog nedostatka domaćih izvora energije, odnosno izgradnje infrastrukture, a to su prije svega i ne samo ceste, autoceste, nego željeznice, plinofikacija, navodnjavanje, odvodnja, što su prije svega zaista ključne investicije koje u pravilu svugdje vodi država a ne privatna inicijativa, ne privatna poduzeća jer imaju dug povrat sredstava. Priča nažalost, dakle ignorira se ovaj problem. Neka državno odvjetništvo to istraži, neka sudovi ali to je jedan dio problema, to je onaj najuži dio odgovornosti. Kaznena odgovornost je najuži dio odgovornosti. Postoje mnogo šira. Politička odgovornost, građanska odgovornost za ono što smo prije svega mi zaduženi. Prema tome, nažalost priča o našim državnim poduzećima priča je u biti o jednoj vlasti, priča je to o srozavanju politike. Kako su poslovala naša poduzeća? To dobivamo hrpe pisama. Ljudi koji su iz početka prije nekoliko godina dok je bio premijer Sanader nisu osuđivali zbog posljedica potpisati. Navodili su točno. Dakle to su insajderi ljudi koji rade tamo ne neki slučajni prolaznici. I ljudi nisu tek tako ni slučajno došli. Ali koji su ipak osjetili onu svoju savjest i savjest svoje profesije, bez obzira tko ih je zaposlio da govore o tome kako milijuni cure negdje, kako se zapošljavaju ljudi, čiji su kumovi, čiji su rođaci, po kojim sve linijama, gotovo nacrtali shemu. Dakle, to je priča u biti kroz trgovačka društva ova vidimo upravo u vlasništvu države ova poduzeća vidimo u biti koliko se politika srozava. Jeli konačno došlo vrijeme da te posljedice saniraju državne institucije a da mi ovdje imamo toliko snage za jedan politički konsenzus da kažemo dosta, da ta poduzeća ne mogu figurirati ni biti samoposluge iz kojih se izvlači a kasnije država tj. građani saniraju te manjkove. Da su to mjesta za uhljebljene podobnih a ne sposobnih. Da to jednostavno nisu mjesta koja su rezervirana da ih nazovem tako za mandarinsku oligarhiju. Pitanje je dakle jesu li nam ti upravo ljudi koji su trebali biti najodgovorniji u biti dobro skrojili i krojači hrvatske propasti i trebamo ih jednostavno zaustaviti, jer mjere koje i Vlada koristi ili želi upotrijebiti pitanje je koliko će one više koristiti, odnosno koliko će koštati u odnosu koju će štetu spriječiti šteta koja prijeti. Ukoliko zaista ne shvatite ovo, kao najdobronamjernije i kao neke nove mjere i kao poticaj a da dodate sve ono što je potrebno da bi se zaustavilo sa ovakvim načinom. Jer se kroz ovakvo njihovo neodgovorno ponašanje u biti percipira i i sama vlas. A sigurno da nisu svi isti, da ima poduzeća koja dobro i tvrtke koji dobro posluju i sigurno ljudi koji savjesno obavljaju svoj posao. Prema tome, trpati sve u isti koš bila bi velika nepravda i znači da smo digli ruku od identifikacije odgovornosti. Prema tome, zaista je začudno ovo izvješće Vlade u odgovoru na našu interpelaciju gdje se ona u biti bavi nekim brojevima, govori nešto, ... često ne neikondicira sa onim što se ovdje traži. Na ovaj način Vlada troši puno energije da stvori jedan privid. I to je jedna velika greška koju evo ponavlja i još dalje razvija premijerka Kosor, kako ostaviti što bolji dojam, kako stvoriti dojam da se sve radi. Često čujemo sve Vlada radi a nismo čuli onda kad se kaže sve onda ne čujemo ništa. Nabroji dvije, tri mjere, bit će dovoljno. Ne, Vlada sve radi. I Vlada ovo odbija. Prema tome, ona u biti što radi? Ona se bori protiv činjenica a sakrivanje činjenica i borba protiv činjenica može donijeti korist na vrlo kratko razdoblje a onda će opet eventualno doći netko drugi koji će reći e do sada smo stavljali stvari pod tepih a svi smo tu odnosno svi su oni tu negdje. Prema tome, takve priče očito više ne da ne prolaze nego one više neće moći proći uza svu blagonaklonost i strpljenje naših građana. Prema tome, moramo se zaista pitati kroz ova poduzeća hrvatska odakle dolazi tvoja bolest. Pitanje dakle je ovdje i odgovornosti Vlade, direktna odgovornost Vlade jer Vlada je odbila još onaj prijedlog naš dva, tri puta zanovljen, one čuvene novele Kaznenog zakona iz 2003. godine kada smo dobro definirali gospodarske inkriminacije posebno dizajnirane za upravljačke strukture, za kaznenu odgovornost upravljačkih struktura u poduzeću a prije svega članova upravnih i nadzornih odbora bez obzira što postoji ta odgovornost već u Zakonu o trgovačkom društvima. Ali tu bi onda bilo točno i transparentno definirano, ne bi se moglo dogoditi da se često politički onda shvaćaju neki procesi jer zaista kod nas imamo slučajeva da identična ponašanja u pojedinim tvrtkama bilo da su u vlasništvu država ili jedinica lokalne samouprave jesu, podliježu kaznenoj odgovornosti ili bar progonu, vidjet ćemo kako će to na kraju u pojedinim slučajevima proizaći a negdje je to sasvim logično pitanje poslovanja. I mene čudi zašto Vlada to odbija. Sada čujemo odgovore već da eto sprema i izmjenu Kaznenog zakona na tom tragu. Ali zar je trebalo čekati sedam godina? Mi bi to imali u primjeni i naravno stvari bi zasigurno i drugačije funkcionirale iako zakon nije deterdžent, pere sam pa njega treba i znati upotrijebiti i imati prije svega i političke volje da se to i učini. Prema tome, evo da više ne duljim radi naše javnosti što to SDP tako začudno i tako pretjerano traži a Vlada odbija smatrajući da je to bespredmetno. Dakle, tražimo jednu sveobuhvatnu analizu poslovanja poduzeća, tražimo nadzor nad radom nadzornih odbora javnih poduzeća koji ne mora direktno biti odmah kaznena odgovornost ali u kojoj u svakom slučaju jeste odgovornost za rad. Da li ćemo mi i dalje njegovati kult neodgovornosti, dakle zaslužni za sve odgovorni ni za što. Tražimo sasvim opravdano da se zaduži Vlada i da zadužite nadzorne odbore da najkasnije u godinu dana raspišu javne natječaje za članove uprava javnih i da na kraju krajeva premijerka obeća, izvrši ono što je i obećala, što je bila i glavna i osnovna zamisao Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Istina, uvijek se kaže kad se postavljaju osobe od povjerenja Vladi onda se kaže pa normalno je da je to u vlasništvu države, da Vlada je odgovorna za njih i da ih postavlja. I to zaista drži vodu, ali onda kada se raspletu klupka oko takve osobe koja je to i to radila Vlada kaže mi s tim nemamo nikakve veze. Da, u starom Rimu se govorilo barem to greška u izboru "error in engrendo", ali očito daleko smo, daleko od odgovornosti. Mislim da je ovo šansa Vladi da pokaže da je postala odgovorna dakle na djelu a ne samo na raciji i ne samo u govorima o tome. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa kolegom, cijenjeni kolegice i kolege. Pa razumljiva je briga za poduzeća koja imaju ukupno temeljni kapital 58 milijardi 428 milijuna kuna od kojih samo u državnom portfelju ima 16 milijardi 422 milijuna kuna. Nema onoga vjerojatno nijednog odgovornog ni političara ni osobe kojoj nije stalo da ta državna poduzeća posluju što učinkovitije sa što većom profitabilnošću, što poslovnije i sa što manje špekulacija i eventualnih nepravilnosti. Naravno da ta poduzeća kao što smo čuli ovdje ne bi smjela biti samoposluga, to je točno. Kolegica Antičević je kazala da Vlada obično kaže čini sve a onda ispada da ne čini ništa. Pa dajte recite bar dvije mjere što je to Vlada učinila. Neću dvije, evo kazat ću malo i više, četiri. Prvo ako je išta učinjeno u brizi za državna poduzeća onda je više u zadnjih šest mjeseci učinjeno nego u posljednjih deset godina. Je li to dovoljno ili nije to će se pokazati, ali je sigurno više nego u posljednjih deset godina. Konačno je dat nalog da se postupa racionalno na svim segmentima u svim društvima, da se uštede na svim mogućim razinama dovedu. Ono što najčešće smo danas ovdje spominjali ta nelikvidnost, dati nalog državnim poduzećima da se moraju držati roka plaćanja do 60 dana i najnovije izvješće kaže da su u okviru 57 dana rokovi plaćani. Isto tako, porasli su prihodi 4% a rashodi 2%. To znači da brže rastu prihodi nego rashodi što proizlazi da je onda i dobit veća. Vlada je dala nalog i da svim članovima nadzornim odborima naknada bude 2 tisuće kuna. Vlada je dala i preporuku da nijedan član uprave, niti jedna plaća ne može imati veći iznos neto od 17 tisuća iako olako kazasmo ovdje da u HŽ-u postoji prema nekim informacijama 400 menađerskih ugovora. Ja ne znam koliko ih ima jer takva informacija nema službena pa ne bih se koristio nekim informacijama, ali sigurno ih više nema. Nema nijedne plaće u HŽ-u iznad 17 tisuća kuna, ali isto tako znamo da u mnogim poduzećima državnim, do unatrag samo pet mjeseci, imali su gubitaši u upravama plaće od 50 do 60 tisuća kuna neto. I tko je to spriječio, tko je to izmijenio? Upravo ova Vlada. Eto konkretnih mjera što je učinila. Kaže kolega Maras, plaćamo struju HEP-u skuplje nego što bi trebalo. Prosječna cijena utroška električne energije po domaćinstvu, vjerovali ili ne, je 7 kuna dnevno, a koriste se i hladnjaci i televizori i perilice i glačala i ne znam što sve ne. A samo prosječno dnevno na mobitele domaćinstvo troši 35 kuna. Na mobitel sedam puta više nego na utrošak kompletne električne energije u domaćinstvu. Toliko o cijeni električne energije. Čuli smo ovdje i da Vlada zadržava dok se donosi zakon da se državni dužnosnici ne mogu biti u nadzornim odborima, da istodobno imenuje ministra Šukera Šukera u nadzorni odbor INA-e. A dok ne nastupi na snagu taj zakon tko bi trebao štititi nacionalne interese u državnoj tvrtki? Možda i tu bivši dekan Ekonomskog fakulteta, znamo gdje je god bio da je bilo ne baš sjajno. Pa tko će bolje štitit do tog vremena nego upravo ministar financija. Pa zar su političari bili u nadzornim odborima Podravke, Riječke banke, Glumina banke, Hospitalije, Adriatica.neta, Kia, Pana, a a te tvrtke su završile neslavno, ostale veliki dužnici. Ova interpelacija je neprihvatljiva klubu HDZ-a jer dolazi baš u vrijeme kad su najveće poduzete aktivnosti za što što bolje i učinkovitije poslovanje državnih poduzeća. Prema tome, klub HDZ-a podržava prijedlog Vlade da se ne prihvati odnosno da se odbije interpelacija Kluba zastupnika SDP-a o radu Vlade Republike Hrvatske, o ulozi Vlade Republike Hrvatske u upravljanju i kontroli poduzeća u vlasništvu Republike Hrvatske. vidjeli ste i sami, svjedoci smo da i ono što ste spominjali fiktivna zaposlenja, da je ova Vlada poduzela sve mjere da se takvi eliminiraju i dobili su otkaz, da oni koji su se pokazali nesposobnim menadžerima da su smijenjeni, a zbog povećane pozornosti ubuduće će još biti pod većom lupom i mislim da će se puno kvalitetnije i učinkovitije upravljati državnim poduzećima. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Marić kaže nema onog čovjeka koji ne želi da javna poduzeća posluju dobro i to je netočan navod. Ima, ima, kolega Marić. Jedna osoba sasvim sigurno to ne želi, to je predsjednica Vlade gospođa Kosor. Vidim njezin potpis ovdje na prijedlogu da se interpelacija odbije. Nije to samo ona, to je cijela Vlada jer je taj prijedlog da se ova interpelacija odbije ovjeren žigom Vlade Republike Hrvatske. Ali nije to samo ni premijerka ni Vlada, to ste vi gospodine Marić i cijeli vaš klub HDZ-a u čije ime ste sada govorili, koji predlaže da se ova interpelacija odbije… …/Govornici govore u glas, ne razumije uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, državna tajnice. Evo samo nekoliko kratkih opservacija nakon uvodnog izlaganja klubova zastupnika. Kolega Marić u ime Kluba zastupnika HDZ-a je istaknuo neke stvari koje je Vlada napravila protekle godine. Mi u Klubu zastupnika SDP-a apsolutno ne smatramo da je pozitivno to što je Vlada smanjila naknade na 2000 kuna, a sa druge strane da se članovi nadzornih odbora koji primaju 2000 kuna ipak svaki mjesec pravdaju da ne znaju ništa o poslovnim procesima unutar svojih tvrtki. Znači, da li to da Vlada smanji na 2000 kuna ili na 500 kuna naknadu ili da naknada uopće ne postoji, da li je to opravdanje da članovi nadzornih odbora moraju raditi svoj posao na način na koji mnogi od njih su radili? Pa imate primjere, kolegice i kolege, članova nadzornih odbora koji su rekli da nemaju pojma ništa o poslovima vrijednim milijardu kuna unutar njihovih poduzeća koje su trebale nadzirati. Milijardu kuna. Pa šta onda takvi nadzorni odbori uopće nadziru? Ja zbilja ne znam. Da li je članstvo nadzornog odbora se pretvorilo samo u smisao da imaš neki utjecaj da zapostaviš dva čovjeka da uzmeš tih 2000 kuna ili 3 ili 4000 kuna, a da o poslovanju poduzeća ne znaš ništa. Da li to što netko prima 2000 kuna sada manje nego prije kada je bilo 4 ili 6000 kuna? Znači da ne treba ništa pitati kada dobije informaciju o lošem poslovanju tvrtke. To se nameće iz tog stava zbog toga što sam rekao. Na osnovu ovih 9 izvješća Državne revizije nadzorni odbori nisu puno poduzeli. Štoviše, čak su neki ljudi napredovali iz Hrvatskih cesta u Hrvatske autoceste itd. Znači, činjenica je da to isticati kao neki veliki uspjeh Vlade nije dobro. Smanjiti naknadu ne znači da ako smanjiš naknadu pravdaš nekoga za neodgovornost ili neupućenost u poslovanje tvrtke. kažete da se sada u zadnjih šest mjeseci počelo racionalnije upravljati nego što se to u zadnjih deset godina. Ok, ali zadnjih šest godina HDZ i ova vlast ima odgovornost za te tvrtke. Zbog čega u zadnjih šest mjeseci? To jednostavno isto ne može biti opravdanje na taj način jednostavno priznati da se nije racionalno poslovalo u zadnjih 9 i pol godina, ako se u zadnjih 6 godina nešto konkretno napravilo. da plaće ne treba paušalno spominjati. HŽ – prosječna plaća u HŽ-u je 8200 kn. Ovaj broj menadžerskih ugovora ne znači da je menadžerski ugovor ako nije veći iznos od 17000 kn. Imaju ljudi 14, 15. Ali isto tako imaju otpremnine 24 mjeseca, 12 mjeseci. Svjedoci smo u svim javnim poduzećima, ljudi koji su ponekad i pod sumnjivim okolnostima morali biti otpušteni imali su pravo na otpremnine. Evo u HEP-u bivša uprava, svi imaju pravo na otpremninu zbog toga šta smo ih promijenili što su radili netransparentno, što su držali čovjeka i još mnogo tih stvari, podijelili stanove, držali čovjeka bez toga da radi a prima plaću, ali imaju pravo na otpremnine. To su menadžerski ugovori i o tim menadžerskim ugovorima sam ja govorio da ih ima apsolutno puno u HŽ-u. Kažete da tko će bolje štititi od ministra financija. To čak i može držati vodu. Ali od glasnogovornice ili zamjenice glasnogovornice Vlade ma to mi je teško povjerovati da ona baš najbolje poznaje problematiku FINA-e, a ona je imenovana prije desetak dana u Nadzorni odbor FINA-e. ja bih volio da se ono što premijerka najavi u svojim rasprava dosljedno i poštuje. Ukoliko želite poručiti hrvatskoj javnosti da političari nemaju šta tražiti u nadzornim odborima, hajde možda ministra u ovom prijelaznom razdoblju i možete izgurati. Ali dužnosnika u svojem kabinetu koji nikad nije imao veze sa bilo kakvim poslovanjem FINA-e i onda ga stavite u nadzorni odbor, e to je vrlo teško na bilo koji način opravdati. Na kraju, da li će prijelazno razdoblje biti kratko ili dugo. Ono šta mi iz SDP-a poručujemo da se nama čini da ta inicijativa nije na neki način iskrena i da je sa figom u džepu. Jer da se htjelo sve se moglo odraditi u dva, tri mjeseca. Nema potrebe za rastezanjem dva čitanja, tri čitanja do sljedećeg izbora miče se nadzorne odbore javnih poduzeća iz Zakona o državnim dužnosnicima kako bi se zacementirali oni koji će biti izabrani. A naravno birat će ih opet politika. Ne mora biti ministar, ali izabrat će ga politika. Znači, na neki način tu nema po meni i po nama u Klubu zastupnika SDP-a iskrene namjere nego jednostavno radi se o jednom usmjeravanju pažnje javnosti kao nešto se čini. Mi to želimo, mi ćemo to napraviti, ali nitko ne zna ni kako ni kada. Na žalost, evo i čak nekoliko dana kažem nakon šta se ta inicijativa uputila odmah se djeluje na suprotan način. Tako da Klub zastupnika HDZ-a bilo bi dobro da prihvati ovu interpelaciju zbog toga šta bi onda zbilja, pa i Vlada bi bilo dobro da je prihvatila, ali vidimo da nije, jer bi onda zbilja dokazali da imate iskrene namjere što se tiče politike u javnim poduzećima, a ne da se usmjeri pažnja javnosti. I na kraju krajeva da se ne napravi ono što je najbitnije. A najbitnije je raspisati javne natječaje za uprave poduzeća, jer uprave poduzeća na dnevnoj razini upravljaju tim tvrtkama. To smo ne znam da li slučajno ili namjerno u svim tim inicijativama Vlade zaboravili, jer nadzorni odbor u ime skupštine nadzire tvrtku. Skupština je politika. On može biti ovakav ili onakav, možete staviti boljeg ili lošijeg čovjeka. Ali uprave potpisuju ugovor, imaju određeni mandat i naravno da treba njih staviti da se biraju na javnim natječajima. To nikada nisam čuo niti od premijerke Kosor, niti ispred bilo kakve rasprave u ime HDZ-a. Na žalost vidimo kako se stvari dešavaju sad u državnim tvrtkama, da konačno se mijenjaju ljudi, kako se dovode opet ljudi na najodgovornija mjesta. I na neki način to nas pojačava u uvjerenju da je ovo samo skretanje pozornosti, a ne iskrena želja. Da postoji iskrena želja da se tu stvari poprave podržali bi ovu interpelaciju, jer u njoj nema apsolutno ništa loše. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Evo pa zastupnik Maras je rekao otprilike uz komentar da Vlada radi nešto sa figom u džepu, da je pokrenula inicijativu u smjeru izmjene zakona da dužnosnici više ne mogu biti u nadzornim odborima, odnosno da se biraju natječajem, a da već odmah u roku od tri dana postupa suprotno. Vlada postupa sukladno postojećem zakonu. Dakle, nedostajećeg člana nadzornog odbora bira po, odnosno imenuje po proceduri kako to kaže današnji važeći zakon. Pokrenuta je i inicijativa. Zakon je u postupku pred ovim Saborom za izmjenu i kada se zakon donese Vlada će tada postupiti prema donesenom zakonu.

Najprije uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa kad smo ostali sami u dvorani, onda moramo sami sebi jel'. Kažete kolega Staziću, odnosno u svojoj raspravi govorite o odgovornosti, odnosno neodgovornosti Vlade i kažete da se vođenje poslova i nadzora tretira kao izborni plijen. Pa s time bi se mogla složiti s obzirom na to kako se postavljaju uprave i nadzorni odbori. Međutim vidite mi kad dolazimo u Sabor i Vladu mi polažemo prisegu i kažemo da ćemo raditi u skladu s Ustavom. A što Ustav kaže o vlasništvu? 48. članak Ustava u stavku 2. kaže vlasništvo obvezuje. Nositelji vlasničkog prava i njihovi korisnici dužni su pridonositi općem dobru. Kako ova državna poduzeća pridonose općem dobru? Tako da odgovorni vlasnik, kojeg predstavlja Vlada postavlja, odnosno formira ciljeve, utvrđuje politiku, postavlja upravu koja donosi programe, planove za realizaciju ovakve poslovne politike, onda ima odgovorne nadzornike koji nadziru kako se ta politika i planovi ostvaruju. Da je to tako onda bi naša državna poduzeća bili veliki investitori, recimo "HEP" u energetici, mi ne bi bili uvoznici ovisni o uvozu energije, ne bi plaćali skupu energiju, ne bi na tržištu plaćali najskuplju struju onda kad je nema. Ne bi te tvrtke stvarale gubitke, one bi možda mogle ne samo investirati nego i pridonositi u državni proračun jer bi plaćali veće poreze. Ljudi bi imali veće plaće i jeftiniju energiju itd. To bi bilo ako bi se mi držali Ustava i odredbe da vlasništvo obvezuje. Dakle, ne obvezuje samo privatne vlasnike, obvezuje i državu. personifikacija države je Vlada i Parlament. a trebala bi biti realna i normalna slika odnosa prema javnom dobru. Prema onome što predstavlja vrijednost koja pripada svim građanima ove zemlje. Ali draga moja kolegice Zgrebec, u istoj rečenici govoriti o odgovornom odnosu prema javnom vlasništvu i spominjati ovu Vladu, znači zapravo reći kontradikciju in Zahvaljujem. Imamo repliku uvažene zastupnice Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče koji ste evo i tu ostali, iako je kolega Stazić govorio, pa ste pokazali i svoju samosvijest i odgovornost prema dužnosti i prema toj hrabrosti za razliku od ovih koji se počesto ponašaju kao podanici, a ne kao državni dužnosnici. Htjela bih replicirati mom uvaženom kolegi Staziću koji je evo primijetio po tko zna koliko puta i čudeći se zašto Vlada ne reagira kad tražimo nešto sasvim normalno, kad tražimo nešto što ovako verbalno, čak da nije riječ o ovim našim prijedlozima vrlo konkretnim, Vlada bi to čak načelno i kazala. Pa spominje i ovaj grozomorni slučaj gdje čovjek formalno je to samo kazneno djelo, da bi prehranio 2-mjesečnu bebu upada u apoteku. Nema tu kaznenog djela! To je krajnja nužda! Jer kad imate slučaj "Hrvatske poštanske banke" koja država nije reagirala ni nadzirala na vrijeme, gdje su se davali krediti za kupnju, ne za proizvodnju, ne za ulaganje nego za špekulativne stvari, za kupnju dionica. Založila se ledina, a onda ovaj trguje nekakvim dionicama u Crnoj Gori. Pa koja bi to luda privatna banka davala taj novac? I Vlada to smatra da nije odgovorna. Pa tko je postavio tu osobu? Dakle, očito je da je to pitanje sustava, a ne nekakvih ekscesa koji se Vladi tu i tamo omaknu. Dakle, pokazala se još jednom da je nekorisna koliko je i skupa. Najprije to što ste rekli da sam ostao ovdje to je moja dužnost i ostat ću, a da li netko drugi treba ostati ili ne to je njegova volja. Prema tome, ne trebate na to se vi niti obazirati, a niti im prigovarati. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovana kolegice, najprije što se tiče ovih što su otišli. Znate oni misle da istina koju oni ne čuju nije istina. To je tako jedno razmišljanje. Ali dobro prepustimo mi njih njihovoj logici i dosezima umnim. Da se ja vratim na vašu repliku. Kažete da Vlada ne reagira. Nije točno Vlada ne reagira. Vlada reagira, glasno i jasno. Odbija se zahtjev da se, da javna poduzeća posluju na korist zajednice. Taj se zahtjev odbija. Pa jel to nije reakcija? To je vrlo jasna reakcija. Vlada je jasno pokazala što neće. Odbija se zahtjev da prestane zapošljavanje po stranačkom ključu. I to se odbija. Slažem se s vama da ovo nije ispad, da ovo nije sporadično. Slažem se s vama da je to sustav. To je sustav koji traje otkad je ova Vlada došla na vlast. Najprije pod Sanaderom, a sada i pod Jadrankom Kosor. Ništa se tu izmijenilo nije. ak ne vidite nemrem vam pomoći. Idemo dalje. Uvaženi zastupnik Gordan Maras, replika. Izvolite. I potpuno ste u pravu. Subvencije "HŽ-u", brodogradilištima koje godišnje iznose 3,5 do 4 milijarde kuna svakog zaposlenog u Hrvatskoj mjesečno koštaju 300 kuna. Znači, plaćaju porez na neefikasna javna poduzeća. To je porez koji plaćaju hrvatski građani koji rade, mjesečno 300 kuna za to da te tvrtke mogu funkcionirati ovako kako funkcioniraju i za to da se odbiju ovi zaključci koje ste vi spomenuli. Apsolutno je to nepotrebno. Tih 3,5 do 4 milijarde kuna bi mogle biti usmjerene na mnoge druge stvari na korist hrvatskih građana da oni zbilja vide benefit od toga što plaćaju.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 Mogli bi, ali onda ne bi bili usmjereni gdje su usmjereni sada, a to su privatni džepovi onih koje HDZ, ova HDZ-ova Vlada i Jadranka Kosor poslala u ta javna poduzeća. Uvaženi zastupniče moram vas upozoriti sljedeće. Ukoliko imate saznanja da se negdje nekome upućuju privatno ti novci da to iznesete nadležnom tijelu. Vi ste odgovoran saborski zastupnik, govorite u Hrvatskom domu i molim vas da imate dostojanstvo prema tom Domu i odgovornost. I još imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Goran Heffer. Izvolite. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Staziću kazali ste u svojoj raspravi na brojne menadžere u javnim poduzećima. To je činjenica, to smo svi vidjeli. No, evo mene je iznenadilo da tamo ima zaista i sposobnih ljudi. Čitajući nalaz Državne revizije interesantno je recimo "HEP-u" usluga objave članaka u 2 inozemna časopisa u vrijednosti milijun Ako pogledamo proračun za 2010. kaže da redovno djelatno znanstveno stručnih udruga je 826 tisuća kuna. Očito ili je jedan ili više Tesla tamo u HEP-u samo ih nismo vidjeli ili ih prepoznali, dakle ima i očito ozbiljnih ljudi kada se toliki novci daju za časopise ... Što se tiče odbijanja zapošljavanja po stranačkom ključu, nedavno je potpredsjednik Sabora gospodin Šeks dao izjavu u medijima i da je to sasvim prirodna stvar i da se HDZ toga nema namjeru riješiti da kažem prestati s tim. Ja mislim da je to očito nešto što je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 gospodina Šeksa da se ne namjerava HDZ odreći zapošljavanja po stranačkom ključu, ali takvu izjavu je potpisala predsjednica Vlada Republike Hrvatske u prijedlogu da se odbije ova interpelacija naša kojom se upravo to traži. Prestanak zapošljavanja po stranačkom ključu. To se interpelacijom traži to se voljom i potpisom Jadranke Kosor odbija, pa je donekle i logično što onda gospodin Šeks ponavlja tu istu misao. Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom, na redu je uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa evo na početku meni je žao što Vlada odbija prijedlog zaključaka ove interpelacije. Ovi zaključci interpelacije nisu radikalni oni su nešto što bi svatko pa usudit ću se reći pristojan na mjestu bilo kakve odgovorne osobe koja obnaša odgovornu dužnost prihvatio. Traži se da se napravi analiza poslovanja poduzeća. Pa zar to nije, pa što je tu sporno? Čega je Vladu tu strah? Traži se da se dobiju planovi da mi koji upravljamo državnim novcem na neki način budući da je Sabor najviše predstavničko tijelo, da se dobiju planovi poslovanja tih poduzeća za naredne tri godine. Pa što je tu sporno? Tko se tu boji? Traži se da se napravi analiza rada nadzornih odbora i da oni odgovaraju vlasniku onome tko upravlja. Pa što je tu sporno? Tko se toga boji? Traži se također da se donesu kriteriji na temelju kojih će se određivati plaće u pojedinom državnom poduzeću. Pa mislim zašto se toga ljudi bojite? Čemu strah? Zadužuje se ministarstvo da provjeri sve indicije koje bi mogle upućivati na nezakonitost. Pa zašto strah od toga? To je ono što je problem i zato se pokazuje odbijanje moje interpelacije elementarno nerazumijevanje onoga što se događa u hrvatskoj ekonomiji. U biti blago rečeno možda je malo težak izraz no nemate pojma. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga. Realni sektor u Hrvatskoj nažalost nije sposoban financirati sve stvari pogotovo ne javni sektor bez uloge javnih poduzeća. Jednostavna stvar i jednostavan razlog u tome zato što su prihodi realnog sektora na razini 30% bruto društvenog proizvoda. 50% skoro 50% bruto društvenog proizvoda je financirano iz centralne države. Dijelom i zaduženjem. Preko 20% bruto društvenog proizvoda je financirano iz transferima tj. prihodima javnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave. Javna poduzeća u Hrvatskoj su u 2009. godini i usporedno sa 2008. godini ostvarila prihode preko 50 milijardi kuna. Skoro 60 milijardi kuna. To je pola državnog proračuna. 70% svega što se događa u Hrvatskoj kontrolira država, 70% svih transfera ili jedinica lokalne samouprave. Realni sektor je težak 30%. Koje su šanse realnog sektora da digne hrvatsko gospodarstvo i hrvatsku ekonomiju? Apsolutno nikakve bez adekvatne uloge države i bez adekvatne uloge javnih poduzeća. U realnom sektoru je zaposleno nešto manje od 800 tisuća ljudi. 750 tisuća ljudi iz dana u dan ljudi u realnom sektoru ostaju bez posla. 750 tisuća ljudi u realnom sektoru trebalo bi zadovoljiti financijske prohtjeve 4,3 milijuna ljudi koliko živi u Hrvatskoj. Znači jedan u realnom sektoru i još pet sa svih strana. Pa mislim da se iz aviona vidi da je to jednostavno neodrživo. E sada ono što bi trebala raditi javna poduzeća. Javna poduzeća mogu biti u razvijenoj državi sa ozbiljnim pristupom generator gospodarskog rasta ukoliko su upotrijebljena u tom smjeru. Mogu biti generatori razvijanja inovacija, razvijanja referenca tvrtki i omogućavanja tih tvrtki koja rade za ta javna poduzeća za izvoz. Mogu biti primjeri uspješnog poslovanja, a ne generatori nelikvidnosti. Nažalost u Hrvatskoj su javna poduzeća upravo sve ovo što nije ovo što bi trebala biti. U tom prilogu govore sljedeći rezultati. Znači za ovo je analizirano 21 poduzeće. Uočeno je da oni imaju 7 milijardi kuna nepodmirenih obaveza. 7 milijardi kuna razno raznih potraživanja. Ukoliko se analizira da je ukupna ajmo to tako reći nelikvidnost kako se to popularno zove prema tvrtkama i obrtnicima u Hrvatskoj na razini 26 milijardi kuna ispada da su javna poduzeća barem ovih 21 negdje dužna trećinu toga iznosa. Podaci usporedbe radi. Preko 60 milijardi znači negdje oko 60 milijardi kuna ukupnih prihoda. Zamislite u godini krize u realnom sektoru da je došlo do porasta zapošljavanja kako je došlo u državnim poduzećima. Autocesta Zagreb-Rijeka porast zaposlenosti 22%, Croatia osiguranje porast zaposlenosti 11%, Hrvatske autoceste porast zaposlenosti 10%, a Hrvatske autoceste dižu kredit i posuđuju novce od Autocesta Zagreb-Rijeka da mogu isplatiti plaće. Pa mislim to je strašno ljudi, to su ozbiljne stvari. A u kriznoj godini ne samo da se zapošljavaju novi ljudi, nego se i dodatno narušava neracionalno poslovanje. U 2008. godini koja je u odnosu na 2009. manje krizna ti poslovni rezultati su bili što se može vidjeti za 2 milijarde kuna slabiji. Za 2 milijarde kuna. 2 milijarde kuna je jedan pelješki most koji nije napravljen i pitanje koliko dugo još neće biti napravljen. To je 2 milijarde kuna, da. Zamislite u realnom sektoru, zamislite tvrtke koje se suočavaju sa krizom koja je djelom uzrokovana poremećajima na općem tržištu ali i koja često služi kao i izgovor za restrukturiranje. Zamislite da oni u tim godinama smanjuju tj. racionaliziraju svoje poslovanje za 5, 10 ili 15%. Da javna poduzeća racionaliziraju poslovanje za 5, 10 ili 15% uštedjela bi 3, 6 ili 9 milijardi kuna. Neka uštede 3 milijarde kuna. 3 milijarde kuna je 8 godina besplatnih udžbenika za sve đake istovremeno, to je 3 milijarde kuna. 3 milijarde kuna je auto-cesta Zagreb-Sisak koja nije napravljena. Znači, neracionalno poslovanje bez odgovornosti. E sad, u takvom poslovanju postavlja se uloga i plaća, visine plaća i svega onoga što su i prethodnici izgovorili. Menađerski ugovori, pa zar hrvatska javnost, zar oni koji na neki način odgovaraju za zakone u ovoj zemlji nemaju pravo znati o kojim iznosima se radi, o kojem broju se radi, koji su kriteriji za te menađerske ugovore u javnim poduzećima. Ljudi koji imaju jako velike plaće a ne odgovaraju nikome. To je ono što je ključni problem. odbijanje ove interpelacije ja ću još jednom ponoviti je u biti nedostatak elementarnog saznanja o tome što u biti ona je i nema razloga za bojazan oko ovih stvari, analize poslovanja poduzeća. Pa mislim, ja ne razumijem, stvarno ne razumijem čega se tu bojite, evo to mi stvarno nije jasno. Onda, planova poslovanja poduzeća za tri godine. Mislim, ja sad sve opet čitam ali to su zaključci koji se predlažu ovom interpelacijom. Ako se Vlada toga boji onda mi s pravom imamo bojazan šta se sve nalazi u poslovanju tih poduzeća. Znači, da se napravi analiza rada nadzornih odbora, to je najnormalnija stvar u jednoj sređenoj zemlji da se donesu kriteriji ne temelju kojih će se određivati plaće. Javnost, oni koji upravljaju državnim novcem to imaju pravo znati. Nije problem u tome što vi odbijate ovo izvješće nego problem je u tome što ne razumijete da su javna poduzeća sada kočnica Hrvatske a mogu i trebala bi biti generator gospodarskog rasta, no u budućnosti će imati sve manje mogućnosti da to budu. Zašto? Zato jer će nivo potpora otpasti, zato jer ćemo ući na slobodno tržište Europske unije, zato jer je Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja tu jasan i zato jer nećemo imati vremena

Hvala lijepo, potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa kolega Bernardić, ja bih se samo osvrnuo na ovo jedno što ste rekli pitanje analize rada nadzornih odbora. To je jedan od zaključaka ove interpelacije i sigurno da je to jedna potreba koju svi mi koji govorimo i koji smo o tome, u vezi toga raspravljali smatramo da bi sigurno Vlada to trebala podržati. Mislim dapače ne samo da podrži analizu nadzornih odbora, rada nadzornih odbora na nivou države nego bi trebalo i zakonskim prijedlogom na neki način to da se ona vrši i u samoupravnim jedinicama, lokalnim samoupravnim jedinicama u javnim poduzećima gdje se također ljudi imenuju putem skupština županijskih, gradskih itd. vijeća. Jer, često puta je sve ovo o čemu se govori ovdje na državnom nivou, često puta je to isto jako dobro preslikano upravo i na lokalnom nivou, na nivou županija, gradova, općina i tamo ima zapošljavanja ne po stručnosti nego po političkoj podobnosti. Korupcija, kriminal također su prisutni mislim da samo jedinstvena akcija i na nivou države i na nivou lokalne samoupravne zajednice mogla bi zaštititi kompletni taj instrumentarij rada javnih poduzeća. zbog toga mislim da ne bi trebalo odbaciti ovaj prijedlog SDP-a nego bi trebalo raditi i na jednom kompletnom dijelu i lokalnog nivoa a ne samo državnog. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Hvala. Poštovani kolega Bodakoš, dobro ste to primijetili. Ovaj prijedlog SDP-a, ovi zaključci oni nisu remećenje budžetskih stavki, oni nisu mijenjanje iz temelja poslovanja poduzeća. Oni su poziv na pristojnost, doslovno poziv na pristojnost. Odbijanje ovih i ovako napisanih prijedloga i zaključaka je doslovno izrugivanje radu ovog parlamenta. Evo, ja stvarno to mogu reći.

Da bi bili vjerodostojni za to što je tamo napisano onda i u Šibeniku, Dubrovniku, Zagrebu treba provesti to što tražite na nivou države vezano za zapošljavanje u gradskim poduzećima. Konkretno, u Šibeniku sve ono što miriši na HDZ je smijenjeno bez ikakvih natječaja, bez ičega gdje su čak direktori tjerani da daju ostavke bez isticanja mandata a mi ovdje danas pričamo kao da smo u u Betlehemu. Najprije treba očistiti u svom dvorištu da bi mogli tražiti negdje drugdje. Hvala. Treba svugdje, to nije sporno. Evo pričekajte još dva mjeseca pa ćemo vidjeti.

Idemo dalje. Na redu je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Odustajete? Jako dobro. I onda je na kraju uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. odbijanju ove interpelacije iz jednostavnog razloga, zato što i Vlada nema jasnu i određenu politiku prema javnim poduzećima, a pogotovo recimo i prema Hrvatskim šumama koje su u 100%-tnom vlasništvu države i koje gospodare na 47% državnog teritorija. I u samoj raspravi o nalazima Državne revizije također je bilo govora o tome što se sve propušta u Hrvatskim šumama, ali zašto je tome tako? Upravo je Vlada i ministarstvo na kojem se izmijenilo ministri, kad kome treba onda se izmijeni Pravilnik o utvrđivanju o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šume i šumskom zemljištu pa se to ne mora platit, pa se mora platit, pa se ovako pa se onako i na taj način se u biti državna imovina pomalo krčmi na različite načine, bez prave naplate i bez pravog traga novca. Također, Hrvatske šume isto dobivaju određena sredstva prema Zakonu o šumama, opće korisne funkcije šuma 0,07% koje su i to je na godišnjoj razini oko 350 do 400 milijuna kuna. A ono što je najgore, nema pravilnika za raspodjelu tih sredstava i na koji način da se ti novci troše. U samoj Energetskoj strategiji gdje je bilo Hrvatske šume su osnovale recimo jednu kćer d.o.o. koja u biti služi za prodaju ogrjevnog drveta. Umjesto da razvija upravo i da tu biomasu i energiju koja je raspoloživa u Hrvatskim šumama financira iz ovih sredstava, ona to olako pokriva plaće svojih zaposlenih. Zašto to i nije napravljeno? Jednostavno iz razloga zato što to HDZ-u odgovara, odnosno Vladi odgovara jer prema jednoj izjavi navodno da je bivši predsjednik Vlade rekao pa neću valjda razgovarat sa 16 direktora uprave nego hoću sa jednim, šta će mi to. Očito da upravo to nema politike, nema razmišljanja kud, kako i na koji način sa tim javnim poduzećima poslovat, odnosno kontrolirat ih. Lakše je ovako cijela priča oko restrukturiranja što bi zasigurno trebalo, ali ne samo restrukturiranja Hrvatskih šuma nego prvenstveno hrvatskog šumarstva jer odnos samog učešća u površinama nije više onaj koji je bio prije. Nije bio ni po Ircima još od 2003., nije bio ni po izbornom programu HDZ-a, a vjerujem da neće biti niti restrukturiranja po novoj studiji Ekonomskog fakulteta od koje je plaćeno isto tako 4 milijuna kuna. Vjerojatno ni od nje nije ništa. Ono što je također bitno, a to je odnos prema drvnoj industriji. Drvna industrija je bila prije u nadležnosti Ministarstva gospodarstva da bi sad prešla u Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. A sami sami razlog govori jednostavno jedna stvar da je 2008. raspoređeno 140 tisuća kubika hrasta, trupaca, kojega nije bilo u kojega nije bilo u proizvodnji Hrvatskih šuma, ali direktno od ministarstva raspoređeno. Znači, nema niti tržišnog natjecanja, nema niti javnih nema niti javnih natječaja za prodaju nego se sve to svodi na nekih 5% prodaje putem javnog natječaja, eto tek toliko da nešto možemo reći da ima. U samom izvješću o Državnoj reviziji javna nabava je oko 50% na upravama šuma, a 50% je na direkciji. Interesantno, direkcija nabavlja i pogađa uredski materijal za sve šumarije kojih ima na cijeloj Republici Hrvatskoj oko 170. Davno prije jedan mi je kolega rekao, ej moj kolega kad sam ja dogovarao 200 kg boje u svojoj trgovini onda sam mogao sa tim svojim trgovcem eventualno otići na neko piće. E ali sad kad se nabavlja 170 puta 200 pa ovo pa ono, e onda to više nije samo piće u nekom kafiću. Ono što je također zanimljivo, pitaju me kolege na terenu koja je razlika između jednočlane uprave i peteročlane uprave. uprave. Ne, kaže, nema razlike. Jedino što ova donosi pet puta sporije odluke. A i ta uprava je napravljena prema stranačkoj podobnosti i pripadnosti, nadzorni odbori također, a skupština se mijenja prema resornom ministarstvu kad koji ministar je tamo i onda vodi svoju, da tako kažem, malo privatniju politiku prema šumarstvu odnosno prema drvnoj industriji. Evo i to su jedni od razloga zbog čega Vlada ne prihvaća ovu interpelaciju, jer bi s time otkrila i da nema kvalitetne politike prema pojedinim javnim poduzećima, odnosno u državnom vlasništvu. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** U svojoj raspravi kolega najviše ste se doticali Hrvatskih šuma. Hrvatske šume, u biti njihovo poslovanje vrlo su zagonetna stvar. Ona su u biti država u državi, oni imaju poseban jedan specifičan položaj za razliku od svih ovih ostalih poduzeća koja posluju ovako kako posluju i što država brani, odnosno vlast brani da se bilo što tu ispita, ako nešto se već otkotrlja na vidjelo eto ono što se i ne može zataškati. Ali Hrvatske šume i njihovo poslovanje jednim dijelom uprave Hrvatskih šuma, pogotovo u sprezi sa djelovanjem određenih jedinica lokalne samouprave je puno šira tema koja koja se u konačnici možda svede upravo i na ovo, ne samo kako se posluje, kojom brzinom i na način kako se posluje. Kako zemljište koje je šumsko zemljište odjedanput može postati, i to je način poslovanja, dakle raspolaganja, to je još čak puno opasnije nego gdje će otići novac, jer i to ćemo nekako sanirati. Ali odricanje od onoga što je još Hrvatskoj preostaloj, dakle kao što je bila sudbina devedesetih godina sa društvenim poduzećima. Sada se na takav način umjesto da budu zaštitnici šuma i šumskog područja, dakle preko noći u suradnji sa određenim jedinicama lokalne samouprave i kad se to radi o konkretnoj osobi pretvara se u građevno već prema potrebi. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. **Podnar, Vlatko (SDP)** Hvala lijepa. Pa kolegice Ingrid, upravo ste naznačili jedan problem, a to je tko upravlja i tko gospodari hrvatskog šumarstva da se razgraniči tko upravlja, a tko gospodari. Hrvatske šume, odnosno bilo šumska gospodarstva ili nije bitno kako ih nazivamo moraju biti za gospodarenje šumama. A upravljanje državom i državnom imovinom, šumama i šumskim zemljištima mora biti netko drugi, a to je prvenstveno ministarstvo. No međutim, tu imate problem i još jedan drugi. U ministarstvo je maltene Hrvatske šume, a inspekcija vam je pod ministarstvom. I sad iz Hrvatskih šuma dolaze u inspekciju i onda nadziru te iste Hrvatske šume što nema nekako baš logike. I time je rasprava gotova. U ime predlagatelja, zaključno uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo zaključno bih se zahvalio svim zastupnicima koji su sudjelovali ili kroz repliku ili kroz izlaganje u ovoj raspravi. Drago mi je što je za razliku od prošle točke prošle točke Klub zastupnika HDZ-a rekao svoj stav. Ja bih pozvao ostale klubove s obzirom da nisu učestvovali u raspravi. Možda je još moguće dobiti većinu s obzirom na broj zastupnika koji se još nisu javno opredijelili za ovu interpelaciju jer u njoj zbilja nema ništa loše, Čuli smo i od strane vladajuće stranke da Vlada radi puno, da želi transparentnost, da ima inicijative. Pa ako bi bilo dobro da u praksi se to i pruži ta mogućnost da se zbilja takve stvari zažive. A da je to zbilja potrebno ja ću pokušati još možda sa nekoliko podataka osvježiti i ovu raspravu. Ali i možda pomoći određenim zastupnicima da promijene možda svoje mišljenje. Kada pogledate podatke za 1000 najvećih kompanija u 2008. godini s obzirom da je to zadnje izvješće koje imamo još za 2009. nisu predana izvješća vidjet ćete da kompanije u vlasništvu Republike Hrvatske ili pod utjecajem ne mora biti u većinskom vlasništvu, ali gdje država ima veliki utjecaj i čak presudnu ulogu zauzimaju visoka mjesta na toj listi. INA industrija nafte na žalost više nema utjecaja, ali tada je imala država. Sada je prepustila upravljačka prava potpuno, samo dva posto dionica ima manje udjela u kompaniji. INA je prva kompanija u Hrvatskoj bila. Ostvarila je milijardu kuna gubitka u toj godini. Nakon toga Hrvatska elektroprivreda 11 milijardi kuna prihoda 13 milijuna kuna gubitka. Kada gledate onda slijede pozitivne firme i prva ili druga negativna koja je po redu je Brodosplit brodogradilište, ovo čuveno brodogradilište gdje smo imali ovu aferu sa 6 milijuna dolara, odnosno 500 milijuna gubitaka. Nakon toga Croatia airlines 90 milijuna gubitaka. Sve tvrtke među, na prvoj stranici među 50 najjačih, a gubitke koje su ostvarili zbilja su impozantni. Kad gledamo recimo i komparaciju sličnih tvrtki, neke su dominantne, neke manje dominantne na tržištu vidi se opet ogromna razlika. Evo, državna tvrtka Croatia osiguranje u kojoj smo sada imali promjenu direktora koji je bio pohvaljen kao izvrstan. Dobio je nagradu menadžera godine vidimo da je tvrtka završila sa 68 milijuna kuna dobiti, a dobit u odnosu na imovinu i na prihode je 2,1 odnosno 1%. Kada gledate komparabilne kompanije, ja ću ovdje uzeti Euroherc ono ima tri puta veću dobit u odnosu na imovinu i u odnosu na prihode. Znači, i tamo gdje tvrtke ostvaruju dobit u državnom vlasništvu ne znači da one ne mogu biti još i efikasnije. Apsolutno mogu biti efikasnije i razlog što tome nije slučaj je zbog toga što nemamo dobru kontrolu nad njima. Nemamo dobru kontrolu iz starta kroz nadzorne odbore, nemamo dobru kontrolu i nemamo efikasne uprave u tim poduzećima. Jer kako objasniti da evo sad napravimo zamjenu u Upravi Croatia osiguranja, dovodimo čovjeka sa strane i očekujemo da će tvrtka opet funkcionirati kao što je funkcionirala i do sada. Znači te stvari, a da se radi o velikom novcu, Croatia osiguranje je 3 milijarde i 200 milijuna kuna godišnje. Znači, mi se jednostavno na razini politike igramo sa takvim vrijednostima i sa imovinom ogromne vrijednosti hrvatskih građana. To jednostavno ne bi trebao biti slučaj u Hrvatskoj i jednostavno bi trebali prestati sa tom praksom. Zbog toga SDP, ali gledajte sad još jednu situaciju koja je vrlo zanimljiva. Kada pogledamo poduzeća gdje vlasnički su povezani neki ljudi iz vlasti ta poduzeća rade vrlo dobro. Evo IGH ima veliku dobit. Znači, kada se brine o vlastitoj imovini IGH radi dobro, ali kada se brine o državnoj imovini ministri nisu na razini zadatka koji bi se od njih očekivao, jer su oni ipak predstavnici i skupštine najčešće u državnim tvrtkama, a negdje i kao predsjednici nadzornih odbora. Zbog toga smatram da, i mi smatramo u Klubu zastupnika SDP-a da zbilja nema ništa loše u ovom materijalu, da i HDZ i SDP i sve stranke u Hrvatskoj imaju interes da te tvrtke posluju što bolje. U ovim zaključcima se traže samo izvješća, traži se plan poslovanja, traži se to da se nadzorni odbori promijene ako ne valjaju. Opet kažem ne inzistiramo na javnim natječajima, jer nadzorni odbor se može mijenjati i skupština je ta koja zastupa interes vlasnika. Tražimo suprotnost tome javne natječaje za uprave što je puno bitnije, jer se potpisuje rekao sam ugovor na određeno vrijeme na koje vodite firmu. Postavljaju se ciljevi itd. To je bitno propisati javnim natječajima. Tražimo od toga da ukoliko ima ikakvih sumnji da nadzorni odbor i određene državne institucije provedu nadzor ja zbilja ne vidim iz čega i zbog čega Vlada odbija ono za što se ona isto navodno zalaže. Ako se zalaže zbog čega ne bi prihvatila ovakav prijedlog. Čitav niz prijedloga je opozicija prihvatila kada su bili u interesu Hrvatske. Ovaj prijedlog je definitivno u interesu Hrvatske i hrvatskih građana. I jedino što se može zaključiti da se a priori odbija zbog toga šta ga je opozicija prihvatila. Ali dobro. U slučaju da ga sad odbijemo prihvatit ćemo ga kad budemo mi imali većinu. Hvala lijepo.